Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave, sukladno 164. članku Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za europske integracije, Odbor za gospodarstvo. Izvješća smo primili na sjednici. Amandmane je podnio Odbor za zakonodavstvo. Predstavnica predlagatelja je državna tajnica u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva Tamara Obradović Mazal. Izvolite. Hvala, gospodine potpredsjedniče. Uvažene dame i gospodo saborski zastupnici. Pred nama je u sklopu poglavlja pregovora 28.-Zaštita potrošača i zdravlja, jedan dio paketa zakonodavstva kojeg nadalje usklađujemo sa pravnom stečevinom Europske unije. U ovom slučaju radi se o preuzimanju direktive 114. iz 2006. godine koja uređuje odnose na slobodnom tržištu između dvaju trgovaca, dvaju oglašivača, između dvije pravne osobe, ali isto tako i fizičke osobe, ako se radi o samostalnim djelatnostima i mogućnošću oglašivanja vlastite djelatnosti u medijskom prostoru što kao podredan efekt ima i na nas građane kao potrošača. Primarno, ovaj zakon uređuje dakle odnos između dvaju trgovaca, između dvaju takmaca odnosno konkurenta na uređenom tržištu. A što on zapravo odnosno regulira? Ovaj zakon, preuzimajući direktivu koja je maksimalna direktiva, znači odredbe ove direktive na maksimalistički način ulaze u normu hrvatskog zakona, zabranjuje dvije stvari koje su definirane kao nedopušteno oglašavanje. S jedne strane zabranjuje nefer, nepošteno usporedno oglašavanje gdje podcjenjujući tuđi proizvod, proizvod svog konkurenta vi reklamirate vlastiti proizvod. To bi otprilike, evo dopustite mi da s obzirom da to nismo imali regulirano do sada u našem pravnom sustavu, prikažem i na neki način doslovno gdje dva konkurenta na tržištu fotoaparata jedan od njih daje prednost svom proizvodu tako što na jedan vrlo nefer način ističe karakteristike konkurentskog fotoaparata, prekrižuje ga i na taj način dovodi kupce, potrošače u jednu situaciju razmišljanja da nešto nije da nešto nije u redu sa tim fotoaparatom. Dakle, takva jedna vrsta nefer, nepoštenog usporednog oglašavanja je ono što zabranjuje ovaj zakon odnosno ovaj konačni prijedlog zakona. S druge strane, mi smo svi kao građani izloženi i pomalo zavaravajućim oglasima, oglasima koji nama kao potrošačima obećavaju gotovo nemoguće stvari, stvari koje mi kao obični građani ne možemo provjeriti, testirati, podvrgnuti nekom laboratorijskom testu da bi se zaista uvjerili da je to tako. Međutim, ukoliko sutra u našem medijskom prostoru osvane upravo ovakav oglas što je od interesa za uvažene saborske zastupnice, mislim da smo mi žene nešto sklonije više reagirati na ovakve oglase vjerujem da bismo ako vam netko obeća da u nekoliko minuta ispeglate apsolutno sve vaše prednosti i iskustvo koje se nagomilalo na licu naravno da ćemo apsolutno svi uključujući i mene stati pred red u dućanu gdje se taj proizvod može kupiti. A farmaceutske, odnosno kozmetičke tvrtke dobit, realni pad dobiti odnosno profita jer se zapravo lažiraju rezultati koji se mogu postići takvim tretmanom nakon nekoliko minuta. Ovaj zakon također se obraća i jednom suptilnom načinu zavaravajućeg oglašavanja gdje zapravo ne stavljate ni jedan drugi proizvod u kontekst vlastitog kako biste vlastitom dali prednost, ne obećajete dopustite mi da to kažem niti brda, niti doline. Ali sugerirate kroz svoju reklamnu poruku kao u slučaju ove piletine gdje je pad dobiti na godišnjoj razini od dvije konkurentske tvrtke u Americi bio 4 odnosno 11 milijuna dolara sugerirate da vaša piletina ne sadrži određene sastojke i tom sugestijom zapravo ukazujete potrošačima da sva ostala piletina, odnosno piletina koja se proizvodi i plasira na tržište drugih konkurentskih tvrtki sadrži upravo te sastojke koje vi sugestivno kroz poruku da ih ne sadržite zapravo da odašiljete

tužbu pred sudom. Ta tužba ima i oblik kolektivne tužbe. To je novi instrument kojeg uvodimo i ovim zakonom i kojeg ćete također dobiti i u Zakonu o zaštiti potrošača s kojim ćemo ići prema Saboru kao prijedlogom i u tom dijelu ta kolektivna tužba zapravo djeluje, ali i kolektivno provođenje ovrhe djeluje erga omnes prema svim trgovcima iako oni nužno nemaju i ne javljaju se kao aktivno legitimirani u procesu. Ta sudska presuda ima efekt erga omnes prema svim pogođenim trgovcima takvim jednim pristupom u oglašavanju. Isto tako, za vrijeme trajanja izvršnosti presude, odnosno kroz postupak ovrhe svatko od trgovaca iz branše, odnosno djelatnosti o kojoj se radi u slučaju diskutabilnog oglasa, instrumentom kolektivnog provođenja izvršnosti presude mogu pokrenuti postupak ovrhe čak i ako nisu sami sudjelovali u postupku ovrhe. Naravno tu se javlja i jedan novi moment. Ja bih voljela ukazati na njega. Radi se konkretno o o članku 10. Naime, direktiva, pravna stečevina i kroz sudsku praksu i kroz svoju normu što želi postići. Kada nezadovoljni trgovac u slučaju primjerice ovog proizvoda tuži svog konkurenta teret dokaza kao što je to uobičajeno u našem pravnom sustavu naravno da leži na tužitelju. Ja kao tužitelj moram dokazati da je to što se tvrdi netočno. U ovom slučaju kao iznimka sljedeći filozofiju direktive koja nalaže državama članicama da pronađu mehanizam kako bi to uistinu provele traži zapravo da se na prvom ročištu utvrdi da li tuženik, dakle onaj kojeg se tužilo da li može dokazati da je ovo u stvari istina. On već na prvom ročištu i prije privremene mjere mora sucu podastrijeti dokaze da ove bore uistinu nestaju u tri minute. Teret dokaza prema članku 10. premješta se sa tužitelja na tuženika, jer tuženik mora sucu predočiti dokaze, istinitost njegovog oglasa i istinitost da ova činjenica, osporavana činjenica zaista djeluje i zaista djeluje u tri ili pet minuta koliko je već navedeno Također bih spomenula da kod aktivne, pogotovo kod aktivne legitimacije Vlada će temeljem ovog zakona, naravno nakon usvajanja donijeti podzakonski akt kojim će utvrditi ovlaštenike za pokretanje kolektivnog instrumenta pravne zaštite, dakle u segmentu podizanja tužbe i provođenja ovrhe, a to će primarno biti cehovska udruženja, odnosno institucije okupljene oko određene djelatnosti kao svog poslovnog interesa. Primjerice Hrvatska obrtnička komora, Hrvatska gospodarska komora koje imaju i svoje sudove časti, odnosno svoje kodekse, pravila postupanja. I takve institucije, a i na temelju našeg javnog poziva da se jave sve institucije koje se prepoznaju u provođenju ovog zakona da imaju aktivnu legitimaciju temeljem ovog, temeljem usvojenog zakona. Još jednom ovo je novela. Ovo do sada u smislu zabrane oglašavanja koje utječu na fer tržišnu utakmicu između dva, dvije poslovne fizičke odnosno pravne osobe, između dva trgovca nismo nismo imali. Imamo i jednu iznimku od općeg načela našeg pravnog sustava. Ne djeluje prema, dakle primarno ne djeluje prema potrošačima. Dakle, prema građanima Republike Hrvatske kao potrošačima. Ali kao sekundarni efekt pogotovo nakon zabrane takvog oglašavanja i pravomoćne izvršene presude. Naravno da tako zabranjeni oglasi imaju efekt prema građanima koji se odlučuju temeljem takvih zavaravajućih oglasa upravo njima povjeriti svoja financijska financijska sredstva. Ja vam zahvaljujem na pažnji. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Odbor za zakonodavstvo, Odbor za europske integracije, za gospodarstvo. Otvaram raspravu. Klub zastupnika HDZ-a, gospodin zastupnik Goran Marić. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, cijenjena državna tajnice sa suradnicom, cijenjeni kolegice i kolege. Klub HDZ-a načelno podržava svaki zakonski okvir s ciljem zaštite potrošača i zdravlja, pa tako podržava i ovaj Prijedlog zakona o nedopuštenom oglašavanju iako je njemu cilj zaštita trgovaca od zavaravajućem oglašavanja i negativnih posljedica zavaravajućeg oglašavanja. Moj prijedlog zakona istodobno predviđa i pretpostavke pod kojima je usporedno oglašavanje dopušteno. Općenito govoreći gospodarsko oglašavanje obraća pozornost publici na proizvod ili uslugu ili još preciznije kazano to je plaćeni masovni oblik komunikacije, specifičnih sadržaja s ciljem informiranja, podsjećanja i poticanja potencijalnog kupca na akciju u odnosu na određeni proizvod, ideju ili uslugu. Informiranje i u okviru komunikacijske funkcije jedna je od najvažnijih zadaća i funkcija oglašavanja jer kupce informira o proizvodu, o njegovim tehničkim karakteristikama, o njegovim obilježjima, mjestu prodaje, cijeni, ali i podatke o korisnosti koju kupac može očekivati od proizvoda. Informiranje je iznimno bitno jer kupac dobivajući informaciju o većem broju supstituta može usporedno uspoređivati proizvode i odlučivati koji mu je proizvod prihvatljiviji. Ako nema s čim uspoređivati, onda nije, ni odluka je nevjerodostojnija u odabiru proizvoda. prijedlogom zakona zabranjeno je zavaravajući oglašavanje koje je zbog dobivenih pogrešnih informacija dovodi u zabludu ili je vjerojatno da će dovesti u zabludu osobe kojima je upućeno. Razvijeno tržište i razvijeni konkurentski odnosi su pretpostavka gospodarskog razvitka i društva uopće, a s obzirom da oglašavanje, odnosno oglašavačka industrija ima izravan i izniman utjecaj na funkcioniranje tržišta, odnosno može dovesti do narušavanja tržišnih zakonitosti, doista se opravdano pojavila potreba pravnog uređenja ovog područja. Kolika je moć oglašavačke industrije najvjerodostojnije potvrđuje podatak da se godišnje u svijetu samo za internetsko oglašavanje utroši 65 milijardi dolara, a što je zapravo samo 7 do 10% ukupne potrošnje novčanih sredstava u ukupnoj oglašavačkoj industriji koja se procjenjuje negdje na 700 do 750 milijarda dolara godišnje. Točne podatke o troškovima oglašavanja u Hrvatskoj je skoro nemoguće dobiti jer ne postoji metodologija kojom se sustavno prikupljaju i iskazuju podaci, takvi podaci o utrošku novčanih sredstava u oglašavanju. Ali ono što se sa sigurnošću može konstatirati jest da u oglašavanje najviše ulažu financijski sektor, sektor telekomunikacijskih usluga, prehrana te osobna njega i zdravlje. I to su provele i one djelatnosti koje uobičajeno, ali i u ovo doba financijske krize ostvaruju najveći dobit, a nerijetko i ekstra dobit. Samo u Americi financijske kuće su u 2008. godini na oglašavanje, odnosno izravni marketing utrošile 13,5 milijardi dolara, dok su u Hrvatskoj financijske institucije u godinu dana potrošile na oglašavanje 53 milijuna eura. Slaven Fisher, predsjednik uprave Hrvatskog udruženja društava za tržišno komuniciranje procjenjuje da postoje mnoge različite procjene o cjelokupnom reklamnom tržištu u Republici Hrvatskoj, ali da je najrealnija ona o 730 milijuna eura utrošenih u promidžbu u Republici Hrvatskoj. Tih 730 milijuna eura utrošenih godišnje svjedoči da smo izloženi velikoj agresivnosti oglašivača i da se bitno mijenja medijski prostor, da ga oglašivači sve više okupiraju i to i u pisanim medijima i u televizijama i na internetu i da unatoč i gospodarskoj i financijskoj krizi zbog koje se očekuje smanjenje oglašavanja podaci za listopad i studeni prošle godine pokazuju da je u Hrvatskoj slučaj suprotan. Naime, u dva mjesecu u tisku je objavljeno više od 41 tisuće oglasa za razliku od istog razdoblja 2007. kad je objavljeno 34 tisuće oglasa. U istom razdoblju i broj oglasa emitiranih na televiziji je također porastao i to za 7%. Sve ovo upućuje da kriza barem za sada niti je utjecala, niti utječe na oglasno tržište u Republici Hrvatskoj. Za nadati se je da će ovaj predloženi zakon pripomoći uklanjanju negativnih pojava u oglasnom području, a svjedoci smo svakodnevnih i različitih vrsta oglašavanja koji su u suprotnosti i s temeljnom svrhom oglašavanja, ali u suprotnosti s temeljnim, društvenim i etičkim vrijednostima. Oglašavanje vrlo često umjesto informiranja potrošača nastoji kreirati potrebe, nastoji sugerirati materijalnu vrijednost kao statusne simbole, nastoji kreirati stilove života i one što je društveno posebno neprihvatljivo da oglašavanje vrlo često nastoji kreirati simbole uspjeha. Nekada se proučavalo što ljudi, odnosno potencijalni kupci žele, a danas se oglašavanje sve više pokušava nametnuti stvaranje novih potreba, stvaranje novih želja, a ponekad i stvaranje ovisnosti. Pokušava se s dozom agresivnosti i isključivosti putem oglašavanja promicati izgled, promicati mladost i ljepota, žene se prikazuju prečesto kao seks simboli, a muškarci kao kompetitivni i opsjednuti uspjehom. Bez obzira na ekonomsku opravdanost oglašavanja za nadati se je da će ovaj prijedlog zakona pridonijeti poboljšanju kvalitete oglašavanja i smanjenju negativnih pojavnosti u reklamama, a u kojima se čovjeka nerijetko i ponižava jer ga se pokazuje primjerice da je u stanju stajati nepomičan i nijem zato samo što je ugledao nekakav automobil. Ili kad se čovjeku ništa ne može dogoditi, iako uzastopce prolazi kroz crvena svjetla na raskrižjima, padaju mu kontejneri na glavu samo zato što razgovara na mobitel. Ili kada pivo oglašavaju kao zakon, kada kreditne kartice oglašavaju da imaju srce, a da s bocom piva mogu napiti dvadesetak ili Ili kad se žena prikazuje kao objekt porukom javnom da je prilagodljiva na sve podloge. Ima pojava i kad je oglašavanje prisutno, iako je to zakonom zabranjeno. Naime, poznato je da je zakonom zabranjeno reklamiranje duhanskih proizvoda. A vrlo često smo u situaciji da ne možemo ni platiti račun na benzinskoj crpki jer kad potpisujemo ili uzimamo sitniš natrag, na pultu na kojem se potpisuje kartica stoje cigarete sa reklamom proizvođača duhana. Kako usporedno oglašavati, a dopušteno? Pa evo, slobodan sam iznijeti jednu anegdotu kako to Englezi rade s određenom dozom humora. Naime, Naime, u jednoj ulici u središtu grada u Londonu bilo je mnoštvo brijača. Zvali su to ulicom brijača i kako je jednom sinula ideja da bude bolji od ostalih, da ima veći promet od ostalih, on stavi natpis nad brijačku radnju "Najbolji brijač u gradu". I naravno, nakon nekoliko dana promet se poveća, drugima padne, ali onaj susjedni promišlja kako se dosjetiti pa napiše natpis nad svoju radnju "Najbolji brijač na svijetu". Naravno krenulo je onda i kod njega. Ali se treći dosjeti kako zateći jednog i drugog i razmišljajući nekoliko tjedana, stavi natpis nad svoju brijačku radnju "Najbolji brijač u ulici". To je jedan primjer duhovitog i dopuštenog usporednog oglašavanja. Ali kod nas, kako je u Hrvatskoj, tako da pročitamo oglas maslinovo ulje samo 20 kuna. idem kupiti to ulje, kad na bočici ulja kaže da je se sastoji samo od 2% maslinovog ulja. To je primjer nedopuštenog oglašavanja. Ili isto tako kada i sa jumbo plakata i putem televizije nam dolaze poruke i novina kako možemo u beskonačno besplatno telefonirati. To je zavaravajuće oglašavanje, to je nedopustivo oglašavanje, jer ne postoji ništa besplatno, ne postoji besplatno telefoniranje, osim ima besplatnog sira, ali samo u mišolovkama. Hvala lijepa. Hvala. Sira besplatnog samo u mišolovkama. Klub zastupnika HNS-a, gospodin zastupnik Goran Beus Richemberg. Izvolite. **Beus Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospođo državna tajnice. Pred nama je prijedlog zakonskoga teksta kojim bi se jedno dosad neuređeno područje uredilo na način koji odgovara standardima Europske unije. To je prostor oglašavanja u kojemu se izravno, naravno, događaju i oni procesi koji ugrožavaju ili poštuju prava potrošača. Čitav je niz eklatantnih primjera koji govore da se medijsko oglašivački prostor u Republici Hrvatskoj zapravo zagušuje, pa možda bi se čak moglo reći i zagađuje reklamiranjem koje je u osnovi zavaravajuće. Činjenica jest da se marketing oduvijek oslanjao na emocije potrošača, pa katkad i na lakovjernost, međutim desetljeća ili možda čak i stoljeća trgovačkoga posla razvila su osjećaj, senzibilitet kod samih kupaca, a onda i odgovornost kod javne vlasti, kod država da spriječe takve oblike reklamiranja koji zapravo računaju na lakovjernost kupca. Svakodnevno smo svjedoci čitavog niza takvih slučajeva koji se kod nas naprosto nisu sankcionirali, jer valjalo je nekoga tužiti za prevaru i dokazati u vrlo dugotrajnom postupku da vam je nanio štetu da biste mogli suzbiti takve pojave. S druge strane svjedoci smo pojave čitavog niza trgovačkih društava koji posreduju određene proizvode za koje se ispostavi da uopće nisu njihovi, za koje se ispostavi da nemaju ni adresu, nego funkcioniraju preko poštanskoga pretinca i za koje se ispostavi kad prevare određeni broj kupaca da zapravo nestanu s tržišta. Pogledajte revije u kojima se oglašavaju kvazi medicinski proizvodi. Evo recimo samo jedan primjer, a to je liječenje, odnosno suzbijanje ćelavosti. Pogledajte usporedne fotografije kojima se reklamiraju proizvodi, a kojima se garantira zapravo nicanje kose, pa ćete vidjeti da se radi zapravo o istim fotografijama koje su retuširane u fotoshopu, odnosno koje su fotomontaža. To je apsolutno nedopušteno oglašavanje jer je zapravo čista prevara. To se isto odnosi i na čitav niz proizvoda kojima se garantira gotovo čarobni postupak mršavljenja, pomlađivanja, zaglađivanja kože, svega onoga na što su ljudi osobito u srednjoj dobi posebno osjetljivi. Računajući na emociju čovjeka koji želi naprosto, to mu je u prirodi biti savršen, podvaljuju mu informacije kako bi se opredijelio za određeni proizvod koji ne može dovesti do poboljšanja. Jer što bi rekao jedan moj prijatelj, majka priroda i otac karikaturist stvore to što imaš i teško je to mijenjati. Naravno to je banaliziranje. Moguće je mijenjati duhom, iz duha i to je najbolja promjena. Ali ono što vidimo gotovo svakodnevno u revijama, namijenjenim određenom dijelu publike je čitav niz prevara. Jedan od takvih slučajeva koji je devastirao poljoprivredu u mome kraju zbio se 30-tih godina. poznato je da je turopoljska svinja jedna životinja od koje je živio čitav kraj Posavine i Turopolja jer je bila poznata po kvaliteti svoga mesa, po tome da je životinja sporo rasla jer se hranila u prirodi, žirom, prirodno uzgajana, dakle ne farmerski i bila je dosta masna, davala je čuvenu mast, čuveni čvarak. 30-tih godina su stasale tvornice ulja koje su u svojim reklamama zapravo pozivale ljude da se okane masti, jer je ona nezdrava i da jedino ulje od uljane repice, kukuruza ili drugih biljnih resursa je zapravo zdravo. Danas znamo da to nije istina, ali baš zbog toga što je propagandna akcija proizvođača ulja 30-tih godina bila toliko agresivna uništena je gotovo kompletna poljoprivreda toga kraja koja je u onom dijelu gdje se oslanjala na uzgoj uzgoj turopoljske svinje. Ne samo da je devastirala uzgoj, nego je dovela do toga da je turopoljska svinja gotovo potpuno izumrla i da je trebalo jako mnogo, jako mnogo napora da se ponovno obnovi i da danas možemo reći da tamo odakle ona doista i potiče, a to je Turopolje, možemo reći da imamo nekoliko stotina grla te visoko kvalitetne autohtone hrvatske životinje. Da bi se to ostvarilo stručnjaci su morali ići u Lonjsko polje tražiti one životinje koje imaju najmanje 51% genetskoga naslijeđa kakvo je imala i turopoljska svinja. To je dakle eklatantan primjer jednog oblika oglašavanja koji može napraviti totalnu devastaciju dijela vaše privrede. Jedna od omiljenih reklama npr. kod proizvođača razno raznih deterdženata, odnosno sredstava za čišćenje, je tzv. usporedna reklama, gdje imate pun stol različitih artikala koje samo trebate baciti i zamijeniti ovim proizvodom koji se reklamira. Ne treba biti etiketa na boci koju ćete baciti u prvome planu u kadru, da biste shvatili o kojem se proizvodu radi, jer manje-više svi imaju zaštićene oblike svojih boca. Dakle, to je jedan također eklatantan primjer usporedne nedozvoljene reklame. To što nam se podmeće na kutijama cigareta je posebna priča. Lagane, super lagane, ultra lagane, a zapravo efekt svih tih cigareta što se zdravlja tiče jednak je. Zato zemlje Europske unije više ne poznaju i nedozvoljavaju takvu gradaciju proizvoda koji zapravo dovodi do zabune, odnosno do zablude potrošača koji misle da koristeći nešto što nosi naziv ultra light, ili super light zapravo su daleko zaštićeniji od negativnih utjecaja pušenja, nego onih koji konzumiraju tzv. obične cigarete. Hoće li ovaj zakon proizvesti pozitivne učinke u kratkome vremenu teško je reći, ali prvi puta kada se pojavi, potrošač koji će shvatiti da mu ovaj zakon omogućava visoku razinu zaštite prava, pa kada prevaren se obrati sudskoj vlasti i dobije, mnogi će se proizvođači dobro zamisliti na koji način će se igrati emocijama kupaca i da li će i dalje koristiti nedozvoljena sredstva u oglašavanju. Ljudi vjeruju televiziji više nego ijednom drugom mediju, jer znadete kako se kaže, što nije bilo na televiziji, nije se ni dogodilo. Pa dakle, ako preko televizije uspijemo kao nelojalni konkurent, prodati priču o svome proizvodu, to je daleko veći utjecaj, nego kroz sve druge medije zajedno. I zato je jako važno da i određena vijeća, poput Vijeća za telekomunikacije, odnosno elektroničke medije, pripaze u primjeni ovog zakona da li dolazi do zlouporaba, jer to je također dio priče o programu naših televizija. Iako će i konkurenti jedni između drugih vjerojatno o tome voditi računa. U svakome slučaju, možda će jednog dana trebati mijenjati ovaj zakon, ali njegovo donošenje pozdravljamo i nadamo se da će polučiti pozitivan efekt. Hvala lijepo. Hvala. Klub SDP-a gospodin zastupnik Josip Leko. Nema ga. Gubi pravo na riječ. Gospođa zastupnica Marija Petir, Klub zastupnika HSS-a. Izvolite. Uvaženi gospodine potpredsjedniče, gospođo državna tajnice, zastupnice i zastupnici. Zasigurno da u današnje vrijeme ogromnog marketinškog nadmetanja, reklame dostižu razmjere prevelikog pretjerivanja, pa bi čak mogli sa sigurnošću reći da danas živimo u vrijeme reklamnog terora. Svjesni smo uglavnom da reklame koje viđamo na televiziji imaju za cilj što veću prodaju tj. zaradu, ali da su i one uglavnom obmana. Većina ljudi kada vidi te reklame ne razmišlja racionalno i naravno kupuje proizvode i usluge koje se nude. Reklamiranje najčešće susrećemo na televiziji, na radio postajama, u novinama, na Internetu, na raznim plakatima, panoima, brošurama i lecima. Kao primjer obmanjivanja možemo navesti reklame u kojima djevojka obavezno nosi deterdžent od litre u večernjoj torbici, reklame za maskare u kojima glumica nosi umjetne trepavice, reklame za noževe u kojima morate kupiti set od 20 noževa u sljedećih 5 minuta, da bi uz to naravno dobili ogroman set besplatnih poklona koji idu uz to. U najzavodljivije teme može se uvrstiti hrana koja na ambalažama, plakatima, reklamama izgleda tako primamljivo, ali što se dogodi kada kupite taj divan proizvod i zavirite unutra, uglavnom shvatite da nema ni okusa, ni mirisa, ni boje, ali ni nutritivne vrijednosti. Ili kada vas slike sa lanaca Fast food-ova namame da uđete unutra, uvijek se neugodno iznenadite. U Americi je dignuta tužba protiv jedne tvrtke za reklamiranje nedokazanih tvrdnji o njihovom jogurtu, koji se također prodaje i u Hrvatskoj tvrdeći da je zdraviji, lakši od običnog jogurta, pri tome ga naravno naplaćuju 30% više. je tvrtka potrošila više od 100 milijuna dolara na širenje zavaravajućih poruka. Nije naime dokazano da bakterija u jogurtu služi sprečavanju bolesti ili da ima neke posebne beneficije za starije osobe. U Hrvatskoj bi također mogli navesti i primjer reklame za mobilne uređaje koji se reklamiraju u iznosu od nula kuna, a onda se to zapravo to pretvori u činjenicu da platite taj telefon odmah pod izgovorom, novac koji ste dali, zapravo za korištenje koje ćete dobiti u sljedećih 10 mjeseci. Mnoge reklame npr. mobilni operateri baziraju se da najvažniji sadržaj napišu na kraju malenim slovima. Na prvi mah nam se reklama učini super, nekada preidealna, a na kraju nije baš sve tako kako smo mislili, tj. kako nam je reklamom predstavljeno. Postoji naravno i za one koji ne znaju i čarobna teleskopska maskara. Reklama govori da maskara produžuje trepavice za 60%, a model koji reklamira je poznata glumica. Jedna Britanka je naime posumnjala da glumica nosi umjetne trepavice, te se požalila Udruzi za zaštitu potrošača. Pokrenuta je istraga i tvrtka je priznala da glumica doista ima umjetne trepavice. Također se naglašava da bi reklama trebala govoriti da će nakon nanošenja maskare trepavice izgledati veće za 60%. To je primjer zavaravajućeg oglašavanja. Ili pak primjer američke reklame za kremu protiv bora koja djeluje u roku minute, koja je jedan apsolutno pretjerani oblik zavaravajućeg oglašavanja, a nakon što su prokazani proizvođač je izjavio, da nikada nisu rekli da starica može izgledati kao mlada djevojka. Duhanska industrija morat će od svibnja ove godine početi postupno smanjivati plasman cigareta sa oznakom light, što je također rezultat usklađivanja sa novim duhanskim standardima koji se šire zemljama Europske unije. Razlog zabrani prodaje tih cigareta bilo je istraživanje znanstvenika koji su dokazali da oni nisu ništa manje štetne od običnih cigareta, iako na ambalaži imaju naziv light što znači da proizvod ima određena svojstva koja u stvarnosti nema. Kad govorimo o Prijedlogu zakona o nedopuštenom oglašavanju, želimo istaknuti da će Klub zastupnika HSS-a podržati ovaj prijedlog s tim da očekujemo i od predlagatelja da usvoji primjedbe i amandmane radnih tijela koji su dostavljeni. Naime, ovaj zakon je izuzetno važan i potreban, posebno zato što doista svakodnevno smo bombardirani različitim reklamama koje nam doista nude nešto što ne odgovara istini i možemo reći da je riječ o obmani. ovaj zakon je važan i zbog toga što oglašavanja zasigurno kao aktivnost ima dalekosežan na gospodarsku dobrobit potrošača i trgovaca i utječe na nesmetano funkcioniranje tržišta. Zavaravajuće i nedopušteno usporedno oglašavanje može dovesti do narušavanja tržišnog natjecanja. Zbog toga smatramo u klubu HSS-a da je važno uspostaviti minimalne i objektivne kriterije koji određuju da li je neko oglašavanje zavaravajuće ili ne i da je važno uspostaviti kriterije koji će dovesti do ravnopravnije tržišne utakmice. Naravno da vidimo cilj ovog zakona u sprečavanju korištenja zavaravajućeg i nedopuštenog usporednog oglašavanja između trgovaca. Obzirom da danas na tržištu potrošačima je ponuđen velik broj istovrsnih proizvoda, ovakav način informiranja, ako govorimo o usporednom oglašavanju, omogućuje potrošaču da lakše donese odluku o kupnji. Jer usporedno oglašavanje, kad uspoređuje određena svojstva proizvoda koja se mogu i kad nije naravno zavaravajuće, može biti itekako legitimno sredstvo informiranja potrošača. Dobro je što se ovim zakonom propisuju i pretpostavke dopuštenog usporednog oglašavanja kako bi se odredila koja praksa u vezi sa nedopuštenim usporednim oglašavanjem može narušiti tržišno natjecanje, odnosno koje može biti štetno za konkurenciju te se potom negativno odraziti odraziti na izbor potrošača. Mi u klubu HSS-a smatramo ovaj zakon dobrodošlim, posebno zbog toga što nam se doista čini da je potrebno poduzeti veće napore i mjere kako bi se osigurala dobrobit potrošača, ali i kako bi se onima koji na tržištu igraju fer play utakmicu pomoglo da oni svoj proizvod mogu reklamirati na pravilan način i da takav proizvod bude prepoznat od krajnjih kupaca. Klub zastupnika HSS-a podržat će donošenje ovog zakona. Hvala lijepo.

Kao što u obrazloženju zakona piše, Hrvatskoj je potreban ovaj zakon posebice zbog onih … /Govornik se ne razumije./… direktiva koji nisu mogli biti preuzeti u Zakonu o zaštiti prava potrošača. Ali sad ili sam ja krivo iščitao zakon ili krivo razumio ovu raspravu, po meni ovaj zakon se u vrlo maloj mjeri odnosi na zaštitu prava potrošača jer je suština njegovih odredba na zaštitu od trgovaca. Manje potrošača a više trgovaca i regulira područje nelojalne konkurencije putem posebice zavaravajućih ili nedopuštenih oglasa, Na to upućuje i članak 9. koji regulira aktivno i pasivno legitimiranje ili legitimaciju za zaštitu prava iz ovog zakona. Oni koji su mislili da ovaj zakon uvelike sprečava podvalu potrošačima, pročitat ću odredbu tog članka 9. koja glasi: "Vlada Republike Hrvatske će na prijedlog ministra nadležnog za gospodarstvo uredbom odrediti tijela ili osobe koje imaju opravdani interes za kolektivnu zaštitu trgovaca kod zavaravajućeg ili nedopuštenog usporednog oglašavanja." U obrazloženju ove odredbe stoji da je potencijalno krug aktivno ili pasivno legitimiranih osoba jako velik. Pa zbog toga ova odredba članka 9. upućuje na to da će Vlada na prijedlog ministra posebnom uredbom to područje regulirati. Dakle, tko će imati aktivno a tko pasivnu legitimaciju to će tek Vlada utvrditi. Međutim, meni se nameće pitanje zašto Vlada a ne recimo Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja? Radi se o zaštiti tržišnog natjecanja. Mi imamo agenciju i ne vidim potrebu da Vlada posebno intervenira sa podzakonskim propisima jer smatram da se radi o zakonu koji u svojim odredbama najvećim dijelom upravo regulira zaštitu od tržišnog natjecanja. U ovoj državi osnovali smo strahovito puno ureda i agencija. Nedavno smo raspravljali u jednoj agenciji sa više od 20 zaposlenih, sa 27 milijuna kuna proračuna koja je imala u toku godine dana 114 predmeta ako se ne varam, za koje uopće malo građana zna da postoji, Agencija za zaštitu osobnih podataka. Imamo Ured za sprečavanje pranja novaca koji, ako sam dobro upućen, nije našao u Hrvatskoj još ni jednu opranu kunu. Da bi im dao povod za njihov opstanak, ja ću idući tjedan poslat službenu prijavu da je moja supruga ne znajući oprala košulju u kojoj je bilo 10 kuna i tih 10 kuna ću im poslat kao oprani novac, jer na neki način moraju opravdati svoje postojanje i plaće koje primaju i tih 10 kuna će vjerojatno biti jedini primjer sprečavanja ili dokazivanja pranja novca u Hrvatskoj. S obzirom na sve argumente koji su bili iznošeni u raspravi o potrebi ovog zakona, a kada su potrošači u pitanju, postavljam svima nama zajedničko pitanje a zašto Hrvatska nema agenciju za zaštitu prava potrošača? Da li je doista dovoljno da samo nekoliko udruga za zaštitu potrošača u Hrvatskoj djeluje sa neizvjesnim sredstvima izvora financiranja, pa čak kod nekih i meni malo spornih izvora sredstava ili je sazrelo vrijeme s obzirom na količinu problema o kojim svjedočimo, da ukinemo ove dvije, tri agencije koje su sama sebi svrha, a da idemo potrošačima pomoći na način da postoji agencija koja će doista štiti prava potrošača. Jer ako imamo Agenciju za zaštitu tržišnog natjecanja gdje štitimo trgovce na tržištu kojih je daleko manje, koji su daleko obrazovaniji, školovaniji sa daleko većim kapitalom i znaju se organizirati i zaštititi svoje interese. Zašto ne bi imali Agenciju za zaštitu prava potrošača? Svi koji ste do sad govorili navodili ste niz primjera kako se potrošači obmanjuju, varaju, zakidaju i to iz dana u dan, ne samo u ublažavanju, nego prilikom sklapanja ugovora o prodaji. A svaka kupnja ili svaka prodaja je praktički sklapanje ugovora, nije u pisanoj formi. I zbog toga smatram i da naša strategija i razmišljanje i Vlade ali i nas u Saboru bi trebalo ići ka smjeru toga da nakon što smo trgovce zaštitili eto i posebnim propisom i agencijom, i građani koji se sada na tržištu zovu potrošači zavređuju toliko barem pažnje kao i trgovci da nađemo prostore i mogućnosti ako ne i u ovoj godini onda u idućoj i da Vlada predloži doista osnivanje Agencije za zaštitu prava potrošača i onda ćemo moći ozbiljnije raspravljati o tome da li potrošači čija su prava na tržištu svakodnevno kršena imaju se kome obratiti. Recite mi danas potrošač čije je pravo povrijeđeno kome se može obratiti, gdje potražiti savjet, kako trgovca natjerati da zamijeni neispravni proizvod koji je kupljen. Jer vi dobro znate da nitko ne zamjenjuje proizvode nego da ih šalju na popravke pod izgovorom da je pod garancijom. Samo jedan primjer na skupim tehničkim uređajima da dalje od toga ne idemo, a čini mi se da u većini zemalja članica Europske unije područja zaštite potrošača osim zakona daleko više pažnje pridaju i da postoje državne službe koje o tome brinu. Znam da pri Ministarstvu gospodarstva postoji, nekad je bio savjet ne znam kako se sad zove od koji su savjetodavni ministru kada se pišu zakoni, propisi, ali u operativi ne. Vidio sam nedavno da su predstavnici Udruge potrošača najavili najavili bojkot sudjelovanja zbog sudjelovanja u tom tijelu nezadovoljni tretmanom prilikom pisanja zakona i samog odnosa ministarstva. To je dodatni razlog za moju zabrinutost i uporno ću ponavljati ovaj prijedlog dok god odgovorni ne shvate da je previše novaca pokradeno kod potrošača sa idealnim Zakonom o zaštiti prava potrošača, a bez ikakvih konkretnih mehanizama da oni svoja prava zaštite. I tako dugo dok to ne napravim ponavljat ću Zahtjev za osnivanje Agencije za zaštitu potrošača. Hvala.

kako trgovca natjerati da zamijeni nevaljali proizvod kojega je prodao, pa bih vas ja sad pitao u svjetlu ovoga što ste rekli da li ćemo taj problem vidjeti već i na sljedećim lokalnim izborima kad neki svoje proizvode budu nudili, a već bude iz aviona vidljivo da im proizvod nije dobar ili da ne mogu ispuniti ono što su obećali samim potrošačima koji slušaju te njihove reklame. Kako sankcionirati one koji budu u tom smislu prodavali i nuđali ono što nema sadržaj koji su oglasili. Hvala lijepo.

Ali sam siguran da postojanje Državne agencije za zaštitu prava potrošača bi reagirala već na same reklame bilo na elektronskim ili tiskanim medijima iz koje je jasno vidljivo da je proizvod reklamiran ili predstavljen sa svojstvima koje ne posjeduje po cijeni koja nije realna. Naročito ona vele da je sve za nula kuna, a posebice u onom dijelu kada se radi, dakle obavezi trgovca da zamjenjuje neispravne proizvode. A o deklaracijama da i ne govorim. Ja sam svojedobno od državnog tajnika tadašnjeg zamolio da s dva proizvoda kojega sam donio mi pročita deklaraciju koristeći naočale i povećalo. I normalno da se nije uspjelo. Ništa se nije promijenilo. Uvozni artikli na hrvatskom tržištu pisani su slovima i brojkama možda kroz mikroskop čitajući da, ali normalnim ne. Kolega Beus, ovi proizvodi o kojim ste vi govorili također imaju deklaraciju ispisanim nevidljivim slovima. U tome su problem. **Šeks, Vladimir (HDZ)** A zar nije na parlamentarnim izborima 2003. i 2007. sankcionirano to oglašavanje,

Taj oblik reklame na jamstvenoj kartici nije bio sankcioniran. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Taj nije, bio je sankcioniran sa uspjehom. Gospođa zastupnica Ingrid Antičević Marinović. Hvala gospodine predsjedavajući, uvažene kolegice i kolege. Čini mi se da iz svih dosadašnjih rasprava je vrlo jasan zaključak da tržište mora služiti potrošaču, ali i da trgovci moraju biti zaštićeni od nelojalne konkurencije. I sigurno se, a u prilog tome ide i ovaj zakon koji imamo na svojim klupama mora priznati da i nadležna tijela institucije jednako kao i nevladine udruge trude po tom pitanju. Ipak, u svojoj raspravi želim govoriti o najugroženijoj skupini pod navalom oglašivačke industrije, a to su djeca. Početkom ovog mjeseca u Zagrebu je u okviru tvining projekta o zaštiti potrošača koje provodi Ministarstvo gospodarstva Republike Hrvatske zajedno sa nadležnim ministarstvom u Saveznoj Republici Njemačkoj, održana Međunarodna konferencija o zaštiti potrošača u Hrvatskoj koja je posvećena primarno sigurnosti proizvoda namijenjenih djeci. Zaključak te međunarodne konferencije je da su djeca najugroženija kategorija potrošača te da je upravo informiranost roditelja najbitnija stavka za sigurnu kupnju koja je najbolji regulator ukupnog tržišta. Naravno, ovdje bismo mogli govoriti i o potrošačkoj pismenosti. Ja ću i u skladu s ovim replikama koje su sada bile upravo radi moje rasprave reći da zaštita potrošača predstavlja ne samo gospodarski ili zdravstveni, nego ukupni društveni interes i upravo stoga što se tiče svakog građanina ponaosob. I iako se možda postavlja što je bilo u slučaju u prethodnim raspravama i replikama, dvojba je li ovo zakon u domeni zaštite trgovaca ili je ovo zakon u domeni zaštite potrošača? Moj osobni stav je da se zapravo radi o sveobuhvatnom procesu kontrole koji nužno ne završava kod kupca finalnog proizvoda, već od njega može i započeti. I možda je upravo rješenje ponuđeno kroz strožije definiranje nedopuštenog oglašavanja s jedne strane te kroz proaktivniju politiku Državnog inspektorata, kroz veći stupanj transparentnosti i mogućnosti da potrošači izravno i brzo iznesu svoje primjedbe i ostvare svoja prava s druge strane. Prema informacijama iz nadležnog ministarstva, radi se na pripremanju uvođenja sustava koji omogućava razmjenu informacija o proizvodima loše kvalitete među zemljama koji će i Hrvatska uvesti odmah po primitku u Uniju i želim evo reći i da je u tom sustavu lani poduzeto više od 1700 mjera protiv loših proizvoda na tržištu od kojih se čak 31% primjedbi odnosilo na različite proizvode namijenjene djeci. Mislim da ta brojka dovoljno jasno govori upravo o ovoj najosjetljivijoj kategoriji, dakle to su svakako djeca. I sad sam istraživajući zapravo pripremajući se za raspravu o ovom zakonu naišla i na neke tvrdnje petogodišnjaka koje su bile navedene u medijima kao primjer o nedopuštenom ili usporednom oglašavanju kad su naime petogodišnjaka pitali što bi zaželio kad bi mu zlatna ribica mogla ispuniti samo jednu želju, odgovorio je tampax tampone jer bi onda mogao plivati, jahati na konju i činiti što god poželim. Mislim da je ovo primjer koji odlično oslikava kakav utjecaj oglašavanja i reklamiranja može imati na djecu njihove želje, čak i onda kada ta reklama, pa ni proizvod koji se reklamira nije uopće namijenjen djeci. Sad se postavlja pitanje koliki je uopće utjecaj reklama, odnosno reklamne poruke kada baš cilja na djecu, kada je njima namijenjena i kao proizvod koji im upravo približava? Prema istraživanju GFK u Hrvatskoj, 82% djece u dobi od 11 do 13 godina utječe na roditelje pri kupnji slastica, grickalica, čokolada. 70% ih se pita kad se kupuju jogurti, pudinzi i namazi, a 61% pri kupnji bezalkoholnih pića. Možda postoji utjecaj i kod alkoholnih pića. Mobitel ih ima 73%, a televiziju svakodnevno gleda 90%. Moj zaključak iz svega ovoga proizlazi da djeca i bez vlastitih prihoda, bez obzira koliko godina imali, raspolažu znatnom količinom novca. I sad sljedeći zaključak proizlazi iz ove tvrdnje je da djeca sigurno imaju važnu tržišnu ulogu pa su sigurno i zanimljiva marketinška meta. Tvrtke pomiču granice i razbijaju predrasude poput zabrane igranja hranom, pa tu imamo slučaj uspjehe Kinder jaja ili Kraševog životinjskog carstva, a marketinška mašinerija tako je goleme snage usmjerio na djecu koja sve do svoje 9. godine života ili još kasnije uopće nemaju razvijenu sposobnost kritičkog razmišljanja o svojim odabirima u odlukama, već ih temelje samo na željama. Zapravo djeca mlađa od 3, 4 godine uopće ne razlikuje što je u nekoj emisiji sadržaj, a što su reklame. I mala djeca zapravo vjeruju da postoji jedan svijet, onaj koji odgovara njihovu iskustvu pa ne mogu zamisliti što žele, misle i namjeravaju drugi. I sad nešto možda o potrošačkoj pismenosti. Prekomjerno gledanje TV reklama zasigurno imaju najdalekosežnije posljedice, osobito kada su to TV reklame koje se gledaju bez nadzora roditelja koje zapravo potiču u djeci stvaranje želja za većim brojem stvari, tj. stvaraju potrošački mentalitet i orijentaciju na materijalističke vrijednosti. Moglo bi se možda reći da je najpogubnije djelovanje reklama na djetetovu sliku o sebi i samopoštovanje. Naime, temeljna je tehnika reklama uvjeravanje kako su određeni proizvodi nužni da bi dijete bilo sretno, zdravo, veselo, lijepo, popularno, omiljeno, baš upravo kao što je uvažena državna tajnica Mazal rekla da se zapravo slične poruke nude i ženama. Djeca su razočarana, vjerujem često i žene kada im se te stvari ili ne kupe, a nerijetko i kada im kupljenje stvari ne zadovolje očekivanja. Može se zaključiti da osim zakonodavstvo, veliku odluku, ulogu zapravo u obrani djece od reklama moraju imati roditelji i odgojno-obrazovne institucije. Možda bi upravo i oni trebali razvijati tzv. potrošačku pismenost, ali je najvažnije možda razvijati dječje samopoštovanje jer će samopouzdana i sigurna djeca sigurno se lakše oduprijeti reklamama koje ih pokušavaju učiniti nesretnima. Toliko od mene. Hvala. Hvala. Replika, gospođa zastupnica Marija Lugarić. **Lugarić, Marija (SDP)** Samo jednu stvar. Vi ste se kolegice pitali na zaštitu koga se ovaj zakon odnosi? Mislim da je kolega Lesar nešto slično pitao. Prva je rečenica zakona ovim se zakonom uređuje zaštita trgovaca. On posredno regulira zaštitu potrošača, no međutim ovaj zakon regulira zaštitu trgovaca. Odgovor na repliku, gospođa zastupnica. **Podrug, Željana (HDZ)** Hvala. Evo u svim dosadašnjim raspravama, pa tako i u ovim ja i kolegica Lugarić se nekako vrlo često repliciramo na temu djece. Ja se slažem s vama, pročitala sam zakon. Naravno, to ne bi bilo moguće izlagati bez da čitam zakon i da se pripremim za raspravu. Ali ja ću vam ponoviti, s obzirom da sam čitala vezano za dvojbu je li ovo zakon u domeni zaštite trgovaca ili zakon u domeni zaštite potrošača. Ja sam iznijela, napominjem, svoj osobni stav kako se radi o sveobuhvatnom procesu kontrole koji nužno ne završava kod kupca finalnog proizvoda, već od njega može i započeti. Pa ne čini vam se valjda da nitko od nas ovdje ne zna što je to Zakon o pravima potrošača, a da upravo nije čitao niti zakon koji danas ima na svojim klupama. Hvala lijepo. Hvala. Gospođa zastupnica Karmela Caparin. Izvolite. **Caparin, Karmela (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Naime, podržavala bih donošenje ovoga zakona, ne samo što je to zakon koji je usklađen sa direktivama Europske unije, već i zbog toga što zaista utječe na nesmetano funkcioniranje tržišta štiteći, kao što i sami ste ovdje mnogi mnogi naveli, odnose između dva trgovca sa ciljem sprječavanja korištenja zavaravajućeg i nedopuštenog usporednog oglašavanja između trgovaca. Kada se cijeli zakon pročita onda se vidi da neposredno se odnosi i na na potrošače, iako u tom dijelu možemo govoriti da imamo i Zakon o medijima i Zakon o potrošačima i onda bi vidjeli kako se sredstva koriste u današnje vrijeme krize. Čuli smo da 730 milijuna eura godišnje ide na na oglašavanje. Dakle, nemamo dojam da je kriza, a isto tako mnoge financijske kuće u Republici Hrvatskoj potroše godišnje do 53 milijuna eura novca. Dakle, s druge strane ima i nešto pozitivno što možemo iz ovoga zakona zaista i pročitati, a to je usporedno oglašavanje koje uspoređuje određena svojstva proizvoda, a koja se mogu i provjeriti, a kada nije zavaravajuće može biti zaista legitimno sredstvo informiranja potrošača. Potrošač će imati koristi budući da mu se na tržištu nudi veliki broj istovrsnih proizvoda, a nakon informiranja, dakle pravog informiranja donosi odluku o kupnji. Usporedno oglašavanje u svrhu promocije proizvoda ili usluga izravno ili neizravno upućuje na konkurenta na tržištu, odnosno izravno ili neizravno upućuje na konkurentski proizvod ili uslugu. Kada imamo zavaravajuće oglašavanje proizvoda ono može dovesti do zablude zaista, i osoba kojima je oglašavanje upućeno, pa je vjerojatno isto tako da će zbog toga oglašavanje utjecati na ekonomsko ponašanje osoba kojima je ono upućeno, odnosno na loše poslovne odluke. Ovim zakonom zavaravajuće oglašavanje se smatra i ono oglašavanje kojim se zbog netočnosti, nepotpunosti ili neadekvatnosti informacija koje sadrži povređuje sudionika utakmice. Naravno da smo u toj utakmici upravo mi. I često nas zavaravaju, pogotovo nas žene, ja bih rekla i kad na proizvodu piše da je od svile, a on zaista nije od svile, nego je od poliestera. Pa isto kaže da je od viskoze, a nije nego od poliestera. Ili da je riječ o domaćem proizvodu, a riječ o industrijskoj proizvodnji. Reklamira se prirodni kruh i onda mislite da su unutra prirodne žitarice, a kad dobro pogledate i informirate se onda ta boja ne ide od žitarica, nego od umjetne boje, koja je usput rečeno još i nezdrava. Govorilo se ovdje i o light pićima, a danas jako dobro znamo da light pića su puno štetnija, nego ona što su sa šećerom. Često je proizvod stavljan u veliku ambalažu koja sugerira da proizvoda ima više, nego ga stvarno ima, kada otvorimo ambalažu. I sama sam bila svjedok tome, jer sam mislila da ima puno više slatkiša, a kad sam otvorila onda je bilo 10-tak bombona u tako velikoj kutiji. I dobro da sam sama otvorila, da nisam nekom poklonila. Primjer da će se i namještaj koji se kupi, ne samo dovesti, nego i sastaviti na kraju se ispostavi da ta montaža uopće nije predviđena. Mnoge, sudionici smo da na televiziji kažu da će nam od jednog pića narasti krila. Pa s druge strane nam kažu i oglašavaju da je zdravo jesti crveno meso, a uz to još nam samo fali ono oglašavanje o teflonskim tavama za koje danas znamo da ako su na visokim temperaturama, da oslobađaju štetne tvari. Svjedoci smo i oglašavanja besplatnih kredita. Pa primjer valjka za krečenje koji vam na televiziji ovako izgleda veliki, mislite da ćete s njim vrlo brzo okrečiti prostoriju, a kada krenete onda vam je on i boja se iz njega izlijeva, što na televiziji naravno ne vidite. Ovim zakonom je predviđen i poseban mehanizam kojim će se suzbijati pojavljivanje nedopuštene oglašavajuće prakse, pojedinim tijelima i osobama koje imaju opravdani interes kolektivne zaštite trgovaca, omogućuje da u svoje ime, a u interesu svih ostalih trgovaca podnese tužbe radi prestanka nedopuštene oglašivačke prakse, a cilj je zaštita cjelokupne populacije trgovaca na tržištu, te zaštita javnosti općenito od nedopuštenog oglašavanja. U sudskim postupcima koji se pokreću temeljem ovog zakona traže se onda i prestanak, odnosno zabrana spornog oglašavanja. Ali ono na što bih vas htjela upozoriti je da se osobno bojim, jer se ne odlučuje da li je trgovac kriv ili nije za nedopuštene radnje, niti se odlučuje o kažnjavanju trgovca zbog nedopuštenog oglašavanja, a u praksi često znamo kako to završi. I zaista i mediji i televizija na neki način, a i ovo zavaravajuće oglašavanje kreira naš život, kreira kvalitetu života uopće. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Gospodin zastupnik Zdenko Franić. Izvolite. Štovani gospodine potpredsjedniče, štovana gospođo državna tajnice sa suradnicom, štovane kolegice i kolege zastupnici. Neki dan sam u "Jutarnjem listu" imao prilike pročitati jedan mali oglas vrlo, vrlo sitnim slovima pisan u kojem je sudskom presudom trebalo donijeti tekst te presude u potpunosti u novinama, a radilo se o tome da je jedna firma tužila drugu upravo zbog oglašavanja koje nije bilo korektno. Dakle, jedna tvrtka je tvrdila da je najbolji davatelj određenih usluga, a druga tvrtka je to pobila na Trgovačkom sudu. To mi je nekako dalo nade da evo i u segmentu oglašavanja ima određene etike i da Trgovački sudovi rade dobro svoj posao, i zasigurno će i ovaj zakon tome doprinijeti, tim više što je na tragu zahtjeva određenih europskih smjernica. Međutim, na žalost ovaj zakon se odnosi na nedopušteno oglašavanje između trgovaca, dakle gospodarskih subjekata, a vrlo malo ili nimalo na na same potrošače. Svjedoci smo zaista neetičkog i nekorektnog oglašavanja u mnogim medijima kako elektroničkim, tako i u tiskanim, pa se primjerice pojavljuju oglasi za raznorazne čudotvorne napitke, za mršavljenje, ćelavost itd. Pa je Pa je pitanje, može li po ovom zakonu recimo jedna tvrtka tužiti drugu tvrtku zato što je prva tvrtka recimo oglasila da će osoba kojoj ispada kosa nadoknaditi taj gubitak za 7 dana, a ovi drugi smatraju da imaju još čudotvorniji napitak ili balzam, pa će ćelavost nestati za 5 dana. Što je sa onim oglašavanjem razno raznih vidovnjakinja i vidovnjaka koji iz karata gataju o sudbinama, dakle pa čak i na pojedinim komercijalnim televizijama smo svjedoci da nekakav vidovnjak uzme visak i dovoljno je samo telefonirati njemu da ti izreče sudbinu. Dakle, to očito nije predmet ovog zakona, ali je predmet tržišne inspekcije, pa i kriminalističke policije. Što je sa onim silnim lecima, ne možeš parkirati auto, a da ti netko pod brisače ne stavi nekakav letak gdje se nude beskamatni krediti, samo treba nazvati nekog Peru ili Ivu ili Anu na mobitel i ostaviti svoje podatke. To je u ovom trenutku vrlo ozbiljne gospodarske situacije u Republici Hrvatskoj nešto čime bi se trebala definitivno pozabaviti kriminalistička policija, jer je očito da se takvi kretati ne mogu davati na pošten i legalan način. Međutim, sve to spada u segment varanja potrošača, varanja očajnih građana za koje se čak ne može reći ni da su lakovjerni, jer se hvataju za posljednje slamke spasa kako da zakrpaju svoj kućni budžet. Zanimljivo je da takvih oglasa čak ima i na nekim komercijalnim televizijama. Pa što radi državni inspektorat, inspekcija, policija itd. to je u ostalom vjerojatno način i na koji odlazi mnogo novaca potencijalnog novaca iz državnog proračuna, jer se radi o transakcijama u gotovini koje nikada ne vide nekakva porez ili ostale dažbine koje treba platiti. Potrošači su kod nas vrlo nezaštićena kategorija, na žalost i valja još mnogo poraditi ne samo na zakonskoj legislativi, nego i na obrazovanju samih potrošača, da znadu koja su njihova prava, da potrošači budu svjesni da moraju prilikom svake kupovine uzeti račun, jer tako štite sebe, a pomažu i državi, da trgovci, odnosno davatelji usluga savjesnije i konkretnije rade svoj posao, da svaku transakciju registriraju i da se za to plati ono što se platiti mora, odnosno PDV ili neki drugi odgovarajući porezi. Budući da mi stremimo Europskoj uniji i postat ćemo zasigurno kroz određeno vrijeme punopravni članovi, na žalost ne tako brzo kako se Vlada nada, nego kroz očito je sada već, kroz neki relativno duži vremenski period, ali to je dovoljno vremena zaista dovoljno vremena da prilagodimo naše unutarnje uređenje na način da zaštitimo i gospodarske subjekte i potrošače od prave poplave loših roba i usluga kojima smo izloženi. I opet ću spomenuti svoju omiljenu temu tj. infrastrukturu kvalitete koje u segmentu ili procesu globaliziranog tržišta, čini jedinu branu, onu jedinu učinkovitu branu od loših proizvoda, dakle radi se o normizaciji, mjeriteljstvu i akreditaciji koji osposobljavaju naše stručnjake, naše laboratorije, naše eksperte da ocjenjuju sukladnost zahtjeva koje postavljaju međunarodne i smjernice koje su implementirane u hrvatsko gospodarstvo na sigurnost proizvoda, na sigurnost ljudi i I sva sreća je da je to jedan od rijetkih segmenata koji u ovoj državi zaista funkcionira, pa evo još jednom ponavljam kakao tradicionalno u procjeni procjeni Europske komisije o napretku Republike Hrvatske u procesu približavanja Europskoj uniji, ti segmenti dobivaju najviše ocjene. Međutim, još jednom ističem da unatoč obvezama Republike Hrvatske još uvijek nije formiran nacionalni mjeriteljski institut koji pruža infrastrukturu laboratorijima koji rade sve ove poslove koje moraju raditi u smislu zaštite potrošača kako bi sustav funkcionirao. Kada će to Vlada učiniti je prva prva zagonetka, jer se već ona svojom uredbom obvezala da će to učiniti negdje oko 6. mjeseca prošle godine, ali s obzirom da putovanje kroz vrijeme nije moguće,

18,26 isteklo vrijeme za prijavu rasprave u trajanju od 10 minuta. Gospođa zastupnica Marija Lugarić. Izvolite. **Lugarić, Marija (SDP)** Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospođo državna tajnice, kolegice i kolege. Nekoliko dilema, zapravo osobno imam oko ovog zakona i htjela bih o tome reći svega nekoliko rečenica. Dakle, osobno mi nije sporno da odredbe koje se sadržajno opredmećuju i definiraju ovim zakonom je potrebno uvesti u zakonodavstvo i uvesti ta i s tim nemam osobno nikakvih problema. Pripremajući se za ovu raspravu ja sam pogledala i Zakon o zaštiti potrošača i u Zakonu o zaštiti potrošača je primjerice člankom člankom 110. definirana zavaravajuća radnje, člankom 111. zavaravajuća popuštanja. Ima čak i cijela glava koja se odnosi na komparativno oglašavanje što je valjda jednako ovom usporednom oglašavanju o kojem se zapravo govori u ovom zakonu. I moje zapravo pitanje, ukoliko je to potpuno jednako onome u Zakonu o zaštiti potrošača onda nam ovaj zakon nije trebao. Ako je to različito, dakle odredbe o komparativnom oglašavanju Zakona o zaštiti potrošača i odredbe o usporednom oglašavanju iz ovoga zakona, istovremeno ne mogu vrijediti i jedne i druge. Kada se usporedi članak 6. ovog zakona sa člankom 117. Zakona o zaštiti potrošača koji govori o pretpostavkama komparativnog oglašavanja, one nisu potpuno iste. Ista stvar vrijedi i kada dođe do spora. Temeljem ovog zakona nadležan je mjesno Trgovački sud. Po Zakonu o zaštiti potrošača postupak se može pokrenuti, odnosno stranka da tako kažem u postupku cijelu priču vodi preko Državnog inspektorata. E sad, ako nam istovremeno bude vrijedio Zakon o zaštiti potrošača u ovom dijelu zabrane komparativnog ili usporednog oglašavanja, jer se u jednom zakonu zove jedno, u drugom drugo, onda se bojim da ćemo doći u jednu prilično nezgodnu situaciju. Dakle, i ponavljam ne dvojim oko samog sadržaja, ali mi se čini sad sve više, čitajući Zakon o zaštiti potrošača da je ovaj sadržaj iz ovog zakona možda bilo bolje u potpunosti implementirati u Zakon o zaštiti potrošača. Jer ponavljam, u Zakonu o zaštiti potrošača postoje kompletne glave koje se odnose na zavaravajuću poslovnu praksu, komparativno oglašavanje, na zavaravajuća popuštanja i sto nekih drugih čudesa koje nisu nešto moja osobita struka, ali elementarna logika i opis govori da se radi naprosto o potpuno istim stvarima. Dakle, ja negdje ocjenjujem čak ako ćete ostat pri ovome zakonu da će se morati mijenjat u tom dijelu Zakon o zaštiti potrošača, a onda usput i apeliram kada ćete pripremati Zakon o zaštiti potrošača da učinite nešto sa malim slovima. Kad kažem mala slovima na šta mislim? Dakle, mi imamo reklame u raznoraznim formama koje na prvu loptu i na ono što je zvučno, što je vidljivo na prvi pogled govore neistinu. Oglašivač da sam sebe ogradi da ne potpadne na neki način po Zakonu o zavaravajućem oglašavanju, onda stavi font pet grafičkih točkica koji kaže ali znate to baš nije tako, to se vidlo na pet od šest primjeraka koje smo ispitivali i zapravo to što smo gore rekli kao bitnu kvalitetu našeg proizvoda, zapravo uopće ne vrijedi. U Zakonu o zaštiti potrošača zapravo nemate niti jednu zaštitu potrošača koja bi se odnosila na to. Formalno, oglašivač mlada osoba to ne može niti pročitati, niti to na neki način uočiti. evo mene bi samo zaista zanimalo dakle odnos ovog zakona i Zakona o zaštiti potrošača u dijelu odredbi koje se odnosi na usporedno oglašavanje, odnosno molim da se na neki način očitujete o tim, da tako kažem, malim slovima ili u slučaju televizijskih ekrana nečega što prođe preko ekrana tako brzo da sve i da hoćete ne možete pročitat što je oglašivač nakanio reći. I u tom smislu ja ću podržati ovaj zakon, ali bi mi bilo puno draže kada raspravljamo o ovim stvarima, kad govorimo o ovim zakona da ako je potrebno recimo ovdje raditi izmjenu Zakona o zaštiti potrošača smo u paketu dobili oba zakona, a ne da mi na neki način onda sami sebe lovamo u nečemu što zapravo nismo onda dovoljno ni pripremili kao sadržaj izglasavanje, iako nema za to nikakvog razloga jer čini mi se da oko ovog zakona postoji apsolutno suglasje ovdje u Hrvatskom saboru. Zahvaljujem. Hvala. Gospodin zastupnik Željko Jovanović. Izvolite. **Jovanović, Željko (SDP)** Hvala, gospodine potpredsjedniče. Ja ću kratko reći nekoliko rečenica. Inspirirali su me kolegice i kolege u svojim raspravama. Ja se inače dosta bavim, stručno me zanima marketing u farmaceutskoj industriji. Imao sam nerijetko priliku vidjet u kojoj neravnopravnoj poziciji se mogu naći proizvođači lijekova koji se ne smiju oglašavati jer je to zabranjeno zakonom, a da istovremeno u čitavom nizu tiskanih medija, elektronskih medija možemo susresti oglase koji upućuju na nekakva nekakva čudotvorna sredstva koja se tiču ne samo nekih bezazlenih bolesti, nego i opasnih oboljenja, malignih oboljenja tako da se veselim ovom zakonu, ali ukoliko se on zaista bude i provodio, jer i dosad je vrijedio zakon koji nije dozvoljavao pružanje nekakvih oglasa koji su čudotvorna sredstva. Evo ja imam istraživanje koje je provedeno u Hrvatskoj gdje je na pitanje koji čimbenik utječe najviše na kupčev odabir preparata na mršavljenje. Na prvom mjestu je bilo oglašavanje u medijima, a istovremeno imam ovdje dva oglasa koji su izašli u medijima gdje piše "čudotvorni hoollywoodski tretman za mršavljenje odstranjuje masno tkivo iz sata u sat, centimetar po centimetar". Ili drugi "mršavim lagano, brzo i prirodno, a moj trbuh postaj ponovo ravan, 7 kilograma nestalo za 7 dana." Prema tome, to su oglasi koji se mogu svakodnevno naći u našim tiskanim medijima i ja apeliram da inspekcija djeluje i da zaista kazni ne samo koji se oglašavaju na ovaj način nego i tiskani ili elektronski medij koji to dozvoljava. naravno da bi to trebalo provesti u suradnji s Minnistarstvom zdravstva, ali ja se pitam da li je ministar zdravstva prekršio Zakon o dopuštenom oglašavanju kada je, čini mi se nedopušteno, reklamirao svoju zdravstvenu reformu u medijima.

Tako isto sa onim nekim naljepnicama protiv pušenja. Ne naljepnicama nego onim tabletama. … /Upadica se ne čuje./… Flasteri su pomogli. Ali prije toga sam probao sa tabletama pa sam još izazivao više želju za pušenjem. Laže selo, lažu ljudi. Završni osvrt, državna tajnica Tamara Obradović Mazal. Izvolite. Hvala, gospodine potpredsjedniče. Uvažene dame i gospodo saborski zastupnici. Najprije hvala na razumijevanju za ovaj zakon, na jednoj širokoj podršci za ovaj zakon. Mislim da ćemo naravno kroz implementaciju i kroz neke konkretne pokazatelje kada se trgovci krenu međusobno tužit vidjet koliko je on zaista dobar i učinkovit u praksi i koliko će trgovci se htjeti osloniti na ovaj mehanizam kako bi zapravo spriječili takvu jednu nelojalnu konkurenciju. Nota bene, mislim da se ovo neće čuti, ali može se pročitati, predvidjeli smo agenciju. Međutim, interna pravila Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja nije u ovom trenutku omogućavala provedbu ovog zakona. To smo, zapravo u tom smjeru smo i razmišljali i imali smo institucionalnu prepreku što se tiče provedbe i vođenja postupka koji izvire iz ovog zakona. Usporedno oglašavanje, odnosno komparativno oglašavanje kakvo imamo u Zakonu o zaštiti potrošača će biti uklonjeno iz Zakona o zaštiti potrošača u ovaj zakon. Dakle, onaj dio materije koji ga uređuje u sadašnjoj verziji Zakona o zaštiti potrošača bit će uklonjen, odnosno brisan iz novog prijedloga zakona. Fond, na žalost odgovor je ne. Sitna slova. Na žalost sudska praksa, mislim da se radi o komisiji protiv Engleske i i komisiji protiv Španjolske jer nisam sigurna i stvarno ne bih htjela reći nešto krivo kad nešto ne znam fond smatra ograničavanjem protoka robe, jer se roba koja ima određenu obavijest o proizvodu, neki leibeling mora onda u tom segmentu posebno tiskati samo za jedno od nacionalnih tržišta. Kad bi to bilo prihvaćeno na razini Europske unije onda bi font 12 išao recimo u Poljsku, font 6 u Mađarsku, a font ne znam 4 i pol, dakle polu nevidljiva slova bi možda išao u Grčku i veličina fonta ne smije biti zakonski određena od strane nacionalnog propisa jer remeti poglavlje I. Slobodu kretanja roba. Dakle, sve što traži dodatnu administrativnu snagu, odnosno dodatan administrativni napor od strane uvoznika i onoga koji proizvod stavlja na tržište komisija smatra da je mjera s jednakim učinkom koja zapravo onemogućava toj robi da dođe na jedno od nacionalnih tržišta, unutarnjeg tržišta Europske unije. Ovo je trebalo biti paket sa Zakonom o zaštiti potrošača. Mi smo još uvijek u pregovorima i konzultacijama sa Europskom komisijom oko jednog dijela Zakona o zaštiti potrošača. Intencija je bila da uistinu i logično je da i Zakon o općoj sigurnosti proizvoda i ovaj zakon i Zakon o zaštiti potrošača idu zajedno. Borimo se za nešto. Da li smo uspjeli ili nismo vidjet ćete kada pošaljemo Prijedlog zakona o zaštiti potrošača u saborsku proceduru. u saborsku proceduru. I još samo jedna napomena. Ovaj zakon de facto štiti trgovca, ali ja dopustite mi ne bih to rekla. Ja bih rekla da ovaj zakon omogućava jer mi ga ne štitimo. Štitimo ga samom činjenicom što smo propisali normu. Mislim da ovaj zakon omogućava trgovcu da kad ima procjenu realnog gubitka dobiti napadne drugog trgovca. Dakle, ne znam da li se to može interpretirati kao zaštita nekog posebnog trgovca. Mislim da mu samo omogućavamo da svim legalnim sredstvima se bori protiv svojeg tržišnog takmaca. I na kraju, spominjali smo i preparate za mršavljenje i kreme za borbu protiv celulita i lijekove protiv ćelavosti. Sumnjam da ćemo

Za muške bih imala sljedeći osvrt. Za ženski dio ove sabornice imam jedan drugi, a to je dakle ovako za 70 godina nećemo izgledati, imamo celulit pa što, budimo na to ponosni i nemojmo trošiti novce temeljem ovakvih oglasa na skupe proizvode. A meni osobno ako smijem iskoristiti tu priliku je uvaženi saborski zastupnik Maras naprosto jako simpatičan upravo ovakav kakav je. Evo, hvala vam na pažnji. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Tamara jel' vi znate da vas sluša i još netko? Ako smijem gospodine potpredsjedniče, on je u Tirani, mislim u avionu upravo i sigurna sam jer nema elektroničkih naprava. Odbor za zakonodavstvo je predložio neke amandmane nomotehničkog i izričajnog karaktera i ako dopustite ja bih se ovom prigodom očitovala na način da bih prihvatila amandmane Odbora za zakonodavstvo. Hvala lijepo. Ja sam očekivao da će biti ispravak netočnog navoda od strane zastupnika Marasa, ali ništa ostao je. Ili povreda Poslovnika. Ali ništa. Kad je istina, nema ispravka točnog navoda. Zaključujem raspravu. Prekidamo sjednicu. Nastavit ćemo sutra u 9,30 sa Konačnim prijedlogom zakona o izmjeni i dopuni Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, pa Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravima